Dobro jutro! Gospođe i gospodo zastupnice i zastupnici, Hvala vam ima nesvršenih oko 60 točaka dnevnog reda, pa ćemo nastaviti rad sljedeći tjedan u srijedu 3. ovo zasjedanje. Naravno kad se skupimo i kad nas bude više još ću jedanput ponoviti to. Dakle, prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji, hitni postupak, P.Z. br. 623. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospođa Tatjana Vučetić, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Hrvatski sabor donio je Zakon o pravosudnoj akademiji kojim se ustrojava Pravosudna akademija kao neovisno i samostalno tijelo koje će provoditi trajno stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika, sudskih savjetnika i vježbenika, a posebno u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike provoditi pripremu i obuku kandidata za buduće suce, odnosno zamjenike državnih odvjetnika. Ovim Zakonom Pravosudna akademija ustanovljena je kao samostalna ustanova sukladno Zakonu o ustanovama i izdvojena je iz Ministarstva pravosuđa. Izmjenama i dopunama ovog Zakona predlaže se da se u Zakonu o Pravosudnoj akademiji pojedine odredbe izmijene i dopune kako bi se sastav Upravnog vijeća proširio sa 9 članova na 11 članova. Naime, Zakonom o radu propisano je da je najmanje 1 član Upravnog vijeća mora biti predstavnik zaposlenika. Predlaže se stoga da se sastav Vijeća proširi na način da ga čine i dva predstavnika zaposlenika Pravosudne akademije. Kako je u nadležnosti Upravnog vijeća donošenje Pravilnika o načinu provođenja i ocjenjivanja pisanog dijela ispita i usmenog dijela ispita za prijem u Državnu školu za pravosudne dužnosnike iz članka 26. stavka 6. i članka 28. stavka 4. Zakona o Pravosudnoj akademiji predlaže se da Upravno vijeće navedene pravilnike donosi uz prethodno mišljenje Državnog sudbenog vijeća, odnosno Državnog odvjetničkog vijeća. Zakonom o Pravosudnoj akademiji propisano je da se natječaj za prijem u Državnu školu za pravosudne dužnosnike raspisuje na temelju plana, potrebnog broja sudaca i zamjenika državnih odvjetnika koji donosi Ministarstvo pravosuđa za svaku kalendarsku godinu. S obzirom da Državna škola za pravosudne dužnosnike traje dvije godine potrebno je bilo u odredbi članka 23. stavka 3. Zakona izmijeniti i propisati da Ministarstvo pravosuđa donosi plan za dvije kalendarske godine. U članku 23. stavkom 4. Zakona bilo je propisano da će se natječaj za prijem u državnu školu raspisivati prema potrebama broja sudaca i zamjenika državnih odvjetnika za područje jedne ili više županija. Sada se pak predlaže da se natječaj za državnu školu raspisuje za područje cijele Republike Hrvatske, a ne za sudove i državna odvjetništva za područje jedne ili više županije. U članku 25. Zakona o Pravosudnoj akademiji propisano je da postupak odabira kandidata za upis u državnu školu provodi Povjerenstvo za upis u školu i provođenje završnog ispita u sastavu od 5 članova. S obzirom da Državno sudbeno vijeće, odnosno Državno odvjetničko vijeće sudjeluje u provođenju izobrazbe u državnoj školi za pravosudne dužnosnike i donosi odluke o imenovanju kandidata za suce, odnosno zamjenike državnog odvjetnika predlaže se da umjesto dosadašnjeg Povjerenstva postupak odabira kandidata za suce provodi Državno sudbeno vijeća, a za zamjenike državnih odvjetnika Državno odvjetničko vijeće. Također se predlaže da se i završni ispiti ne polažu pred Povjerenstvom već pred Državnim sudbenim vijećem, odnosno Državnim odvjetničkim vijećem. Ovim prijedlogom zakona također se mijenja članak 30. Zakona kojim je bilo propisano da kandidati koji su primljeni u državnu školu postaju zaposlenici sudova ili državnih odvjetništava. Kako bi se pobliže odredio status kandidata koji su primljeni u državnu školu izmijenjenom odredbom članka 30. propisuje se da se kandidati koji su već savjetnici u sudovima i državnim odvjetništvima, a primljeni su u državnu školu imaju status višeg savjetnika. Kandidati koji su primljeni u državnu školu, a nisu savjetnici u pravosudnim tijelima danom prijema u školu zasnivaju radni odnos kao viši savjetnici na sudovima odnosno državnim odvjetništvima gdje ih raspoređuje Državno sudbeno vijeće, odnosno Državno odvjetničko vijeće. I predlagatelj prihvaća amandman Odbora za zakonodavstvo. Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora? Da. U ime Odbora za zakonodavstvo, predsjednik odbora gospodin Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora je na 103. sjednici koja je održana 20. listopada 2010. godine raspravljao o Prijedlogu o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj akademiji naravno s konačnim prijedlogom zakona. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj zakon donese po hitnom postupku. Na tekst konačnog prijedloga zakona Odbor podnosi sljedeći amandman. Amandman prvi dakle na članak 4. i to u smislu da se članak 4. mijenja i glasi: "Članak 25. mijenja se i glasi: Postupak upisa kandidata za suce u školu provodi Državno sudbeno vijeće. I postupak upisa kandidata za zamjenika državnog odvjetnika u školu provodi Državno odvjetničko vijeće." Mada su ova rješenja sadržana u prijedlogu zakona na ovaj način mišljenja smo da se na bolji i kvalitetniji način zapravo nomotehnički dorađuje sam izričaj. Hvala lijepo. Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. Hvala vam lijepa poštovani gospodine predsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Evo prošle godine je donesen Zakon o pravosudnoj akademiji koji sasvim, kojim zakonom na sasvim drugim temeljima ustanovljujemo način odabira sudaca, državnih odvjetnika, odnosno školovanja, njihove edukacije, pripreme, ja bih rekla za najvažnije dužnosti koje im je ovo društvo povjerilo, to je sucima i državnim odvjetnicima, onima koji odlučuju o najvećim ljudskih vrijednostima, o njihovoj slobodi, imovini, časti. Isto tako ustanovili smo ovim zakonom o pravosudnoj akademiji u biti i način promocije, jer vidimo da su angažirano i Državnoodvjetničko vijeće i Državno sudbeno vijeće. Međutim evo taj zakon još nije ni saživio, on tek saživljava, akademija otpočela s radom, ima neke svoje prostorije, bolje bi bilo da ima svoju posebnu nekretninu, svoju posebnu zgradu, prema tome i ministarstvo pomalo razmisli o tome da se na takav adekvatan način dade dade i uloga i značaj samoj pravosudnoj akademiji, a ne u nečijim iznajmljenim prostorijama. Međutim bitan je i bitniji i najbitniji je sam sadržaj. Dakle ovim prijedlogom zakona mijenja se sastav upravnog vijeća. Da malo podsjetimo se tko uopće čini upravno vijeće, i tko su članovi upravnog vijeća. Upravno vijeće da se podsjetimo ima svoj stalni sastav i one ljude koji se imenuju na mandat od 4 godine. Dakle stalni sastav je predsjednik Vrhovnog suda, glavni državni odvjetnik, ministar pravosuđa, predsjednik Državnog sudbenog vijeća i predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća. Četiri člana koji se imenuju na vrijeme od 4 godine, jedan sudac Vrhovnog suda, zamjenik glavnog državnog odvjetnika i dva predstavnika sveučilišnih nastavnika pravnih znanosti. s obzirom na ovaj stalni sastav, to je petorica ljudi koji odlučuju uopće o tome koga će prepustiti da uopće ima mogućnost da se školuje u državnoj školi, oni i ocjenjuju, verificiraju, a kasnije kroz Državno sudbeno vijeće ili Državnoodvjetničko vijeće odlučuju uopće u stalnu službu, kao suci, odnosno kao državni odvjetnici. Kasnije kad oni to postanu, Državnoodvjetničko vijeće, odnosno Državno sudbeno vijeće odlučuje i o njihovom napredovanju, odnosno stegovnoj odgovornosti. To su naravno dobri modeli, jer apsolutno prepuštaju sve ovlasti samoj sudbenoj vlasti. Zanemariv je broj i oni ne mogu nikada prevagnuti, niti ministar pravosuđa dakle kao politika, niti predstavnici sveučilišnih nastavnika pravnih znanosti. Praktički u rukama same struke je sudaca da odluče tko će doći u njihove redove, koga će oni prije svega educirati, oni ih i ocjenjuju i ovo sve redom što sam naprijed rekla. Ovim prijedlogom zakona mijenja se dakle ovaj sastav i još se dodaju zaposlenici, dva zaposlenika, jer smo na njih zaboravili. I to nije dobro da smo zaboravili na zaposlenike, s obzirom da Zakon o radu izrijekom kaže upravo da i zaposlenici moraju biti članovi upravnog vijeća. To ovako usput govorim jer ovdje ima značajnijih izmjena nego ova, a i ova je također ne samo kao izmjena značajna, ona se trebala naći u osnovnom zakonu kad smo donosili, jer na žalost evo zaposlenika samo se sjetimo onda kada treba uvesti harač, kada treba uvesti nove poreze ili povisiti poreze, ili trenirati disciplinu kao poreznih obveznika. To je postala naša navada i to treba mijenjati. Kada im se dade i ona zakonska mogućnost da negdje suodlučuju, onda se to redovito zaboravi. redovito zaboravi. Dakle nije to nikakav specifikum Ministarstva pravosuđa, na njih zaboravi Vlada u cjelini. Eto toliko samo o toj izmjeni. Međutim ono što mi se čini značajnim izmjenama, a to je da sada odjedanput Vlada odustaje od tog da bi natječaj za državnu školu, dakle za kandidate za državnu školu raspisivala po onom programu, dakle to ostaje, po programu potreba sudaca i državnih odvjetnika, ali u zakonu dosadašnjem je stajalo, mislim da je to bilo dobro, po potrebi sudova, državnih odvjetništva za područje jedne ili više županija. To je sasvim normalno, jer ako nedostaje jedan sudac u županijskom sudu u Zadru, zbog čega onda raspisivati i nigdje drugdje ne nedostaje, zašto onda raspisivati za područje čitave Hrvatske? Ne znam što se time htjelo postići. Naravno da uvijek kad se raspisuju natječaji, onda uvijek postoji potreba više sredina, ali ne može samo načelo ekonomičnosti ovdje biti dominantno. Drugo, što mi se čini još važnijim, malo po malo ukidanjem sudova, ukidanjem državnih odvjetništava, i sada ovdje ukidanjem potrebe da se potrebe ocjenjuju s obzirom na potrebe jedne ili više županija mi provodimo apsolutnu centralizaciju svega i svačega u Hrvatskoj. To nije dopustivo. Jer na kraju krajeva sve institucije ne postoje postoje radi države same, nego radi ljudi i njihovih potreba. Potreba za jednim ili više dužnosnika, a u ovom konkretnom slučaju pravosudnih dužnosnika, ili onih koji trebaju tek postati, jer ih nedostaje, pa ih treba educirati, dakle stvoriti sve ove pretpostavke i prethodne radnje, mora se osluškivati područje, teritorij, ondje gdje ljudi žive. Tu treba znati odgovoriti na njihove potrebe. Zato mi se čini da ovo rješenje je korak natrag natrag u odnosu na još nekoliko izmjena koje se predlažu ovim Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji. Iz obrazloženja prijedloga zakona nije razvidno što je to rukovodilo predlagatelja da prione ovoj izmjeni. Nadalje, ovim izmjenama, prijedlogom izmjena u čl. 25. predlaže se da više odabir kandidata za Državnu školu, nemojmo misliti da su to neki kandidati koji eto se malo još nešto školuju, to su ljudi koji mogu i isključivo oni biti sutra suci i državni odvjetnici. Što smatram da je dobro jer se vodi računa od samog početka. Ali upravo zbog toga što smo već onda u startu odredili onim odabirom, dakle već su to kandidati, to su sutrašnji suci i državni odvjetnici, da taj postupak bude što transparentniji. Takve primjedbe i klub SDP-a je imao izražavajući jednu bojazan da bi povjerenstvo upravo koje je formirano ovim zakonom vršilo adekvatan i pravilan odabir kandidata za suce. Sada se ta uloga daje Državnom sudbenom vijeću, odnosno Državnom odvjetničkom vijeću. Mislim da je to dobar način jer to su inače ljudi koji u kasnijim fazama, dakle na najbolji način mogu ocijeniti te kandidate. Međutim, ovdje se ponovno postavlja ono pitanje, to je jedan jedinstveni sustav koji mi ovdje uvodimo glede pravosudne vlasti, dakle nigdje nemamo takve ovlasti koje država daje jednoj grani vlasti. Dakle, oni upravo će odlučivati koga će odabrati za kandidate, oni će ih educirati, oni će verificirate to znanje, oni će ih odabirati, odnosno imenovati kao suce, odnosno državne odvjetnike s obzirom da imaju dominantnu većinu u Državnom sudbenom vijeću, odnosno u Državnom odvjetničkom vijeću. Oni će i odlučivati i o tome kada ih treba promovirati i da li uopće i koga od njih, isto tako odlučivat će i o njihovoj stegovnoj odgovornosti. To su velike zadaće i velike ovlasti. Mora postojati onda i velika i najveća odgovornost upravo tih ljudi. A kako bi njihova odgovornost zaista bila adekvatna onda moraju postojati i najbolji mogući i najbolji objektivizirani kriteriji. Njih smo već ustanovili u pojedinim izmjenama zakona, onom paketu koji smo donijeli. Međutim, važnije od svega toga je kako to u praksi funkcionira. Koliko ti ljudi, prije svega pravosudni dužnosnici kojima sada dajemo najveće moguće ovlasti, su hrabri oduprijeti se bilo kakvom pritisku. Na papiru i u ovom prijedlogu zakona teško da se može što prigovoriti, međutim praksa je nešto drugo. U Hrvatskoj nažalost postoje savjetnici, čak i 8 godina koji su do dana današnjega savjetnici. I koji imaju sve najbolje preporuke onih koji ih prate. Dakle, sudećeg suca koji praktički radi, savjetnici pripremaju odluke za suca. Imaju sve moguće preporuke sudskog vijeća, sudačkog vijeća u tim sudovima u kojima su zaposleni. I postavlja se pitanje kako to da nisu imenovani do dana današnjega za pravosudne pravosudne dužnosnike, odnosno za suce? To ne može biti. Ne mogu biti izračuni da je most stabilan, da stoji, a u praksi čim se napravi on propadne. To su velike nepravde o kojima mi nećemo šutjeti. I ja molim, evo ovdje i državnu tajnicu, da se ispitaju svi slučajevi i da se podastru javnosti, to ćemo tražiti i kroz odbor, mislim da Odbor za pravosuđe ima i takvih ingerencija da vidi o čemu se radi jer to nije pojedinačni slučaj. E sad, što se događa ovim izmjenama zakona? I mogli bi reagirati upravo za to. Nije normalno da sudski savjetnik, ovdje je dobro što se njihov status, ali samo onih koji su primljeni u Državnu školu, ali broj onih koji se mogu primiti u Državnu školu je ograničen. Što je s onim ljudima koji su vrijedno radili 7, 8 godina koji nisu suci nego kandidiraju za ulazak u Državnu školu kao najobičniji početnici, a pitanje je li uopće će biti odabrani? Dakle, sve je lijepo transparentno, a najveće nepravde se događaju koje se možda dosada i nisu događale. Dobro je ovo što se ovim izmjenama članka 30. propisuje upravo da savjetnici, da se vodi računa o savjetnicima koji kandidiraju za Državnu školu i da oni imaju status višeg savjetnika, odnosno oni za Državno odvjetništvo da imaju također status višeg savjetnika u Državnom odvjetništvu. Ali nije jednak savjetnik koji je tek primljen, koji radi nekoliko mjeseci i onaj koji radi godinama, koji može već sutra biti sudac Županijskog suda, a mora nazad u školu pod upitnikom da li će uopće biti primljen. Ja molim odgovore na ova pitanja i ove formalno pravne naravi, ali i suštinske. Evo, i o tome svemu ovisi hoće li klub SDP-a podržati ovaj prijedlog zakona. Mi ga u načelu podržavamo međutim ukoliko se unatoč donesenom zakonu pa i u ovim izmjenama događaju ovakve stvari mi tražimo obrazloženje kako bi mogli i onda zauzeti naš stav oko glasovanja. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite.

Hrvatske demokratske zajednice podržat će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji jednako tako kao što je podržao donošenje Zakona o Pravosudnoj akademiji prošle godine koji je stupio na snagu i Pravosudna akademija je počela sa počela sa radom 1.1. ove godine. RH je svjesna da je za ostvarivanje načela i vladavine prava i pravnu sigurnost građana važno nezavisno, nepristrano i učinkovito pravosuđe. Također povjerenje u pravosuđe i u cijeli sustav pravosudni ovisi o tome koliko je transparentan i koliko su unaprijed jasno određena pravila za ulaske u pravosudne dužnosti ali i za njihov napredak u karijeri. Upravo prepoznajući to sve ja moram reći da izmjenama zakona mnogim izmjenama zakona, popravcima, poboljšicama već niz godina u ovom dijelu zakona u kojima se dostižu ti kriteriji i ta transparentnost a to je Zakon o sudovima, Zakona o Državnom odvjetništvu, Zakon o Državnom sudbenom vijeću i sada Zakon o Pravosudnoj akademiji sustavno se ti kriteriji ta transparentnost poboljšava da bismo u konačnici dobili ono što zaista želimo, a to su sasvim jasni kriteriji unaprijed određeni i mjerljivi za ulazak u pravosudne U tom smislu je apsolutno nužno odrediti objektivne standarde obuke za pravosudne dužnosnike koji će omogućiti budućim mladim sucima i državnim odvjetnicima da dobiju potrebne stručne vještine Naime, svi smo svjedoci i gledamo to kroz dugi niz godina da mladi pravnici koji ulaze kao vježbenici i koji se pripremanju za buduće sudačke i državno odvjetničke dužnosti su prolazili ja bih rekla nepravedno zato što je njihova edukacija pa time i napredovanje zapravo ovisilo o tome u koji su sud, gdje su upali, koliko se za njihovo obrazovanje brinuo pojedini predsjednik suda ili koliko su ih mentori možda iskorištavali da tako kažem za prizemne stvari u ovrhama, lupanja štambilja itd. a zapravo su zanemarili njihovu sustavu sustavu edukaciju koju su morali proći za vrijeme vježbeničkog staža. Dakle, mi danas da se vratim na zakon o kojem danas razgovaramo, a razgovaramo o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudna akademiji koju smo netom donijeli ali ministarstvo predlaže sada još neke daljnje poboljšice da bi funkcioniranje Pravosudna akademije bilo zaista besprijekorno. Da podsjetim Pravosudna akademija nije novina koja je nastala ove godine. Dakle, Pravosudna akademija je izrasla iz Centra za obuku sudaca i 2004. godine Pravosudna akademija ustrojena je kao upravu u sustavu Ministarstva pravosuđa. Od te 2004. pete godine do danas dakle do njenog osamostaljenja u potpuno samostalnu ustanovu učinila je velike iskorake i veliki napredak u obrazovanju kako savjetnika tako i već imenovanih sudaca u njihovoj cjeloživotno edukaciji. Evo samo da napomenem da je od samih početaka kada je od 2004. pete prošlo otprilike tisuću polaznika kroz radionice Pravosudna akademije. Imam zadnji podatak za 2006. kada ih je već bilo 900 gotovo znači više od skoro trostruko broj radionica je udvostručen. Sve to pridonijelo je da Pravosudna akademija zaista osnaži i stasa u samostalnu ustanovu. I taj Zakon o Pravosudna akademiji sve izmjene ovih Zakona o sudovima i Zakona o Državnom sudbenom vijeću na tragu su strateške studije za izradu jedinstvenih, objektivnih i transparentnih kriterija za ulazak u sudačku i državno odvjetničku profesiju i osnivanje Državne škole za pravosudne dužnosnike koju je Vlada Republike Hrvatske donijela u prosincu 2008. a poštujući i preporuke Vijeća Europe i preporuke i sugestije EU. Dakle, ovim današnjim zakonom mi podržavamo promjene koje se predlažu. Neke koje držimo nužnim, neke manje ali svakako promjenama koje će doprinijeti daljnjem poboljšanju rada Pravosudna akademije. Evo i ulaskom u Upravno vijeće zaposlenika sukladno postojećim hrvatskim zakonima. Također smatramo da je dobra izmjena u kojoj se traži suglasnost Državno odvjetničkog vijeća i Državno sudbenog vijeća pri donošenja pravilnika u načinu provođenja i ocjenjivanja ispita, pisanog i usmenog dijela ispita. Iz jednostavnog razloga što su upravo ovim izmjenama ta tijela uvedena kao tijela koja će provoditi i i postupak za ulazak u državnu školu, a jednako tako i završne ispite. Bilo je tu govora o tome o ovoj izmjeni da se oglašavanju slobodna mjesta za područje cijele Hrvatske, a najviše za područje za jedne županije ili više županija. To je na tragu europske prakse. Bilo je puno inzistiranja na tome da se raspisuju nacionalni natječaji dakle prigodom jednog raspisanog natječaja ravnopravan ulazak i valorizacija kandidata sa područja cijele Hrvatske i da po tom ide izbor mjesta gdje će oni koji su prošli tu valorizaciju raditi da bude jedini kriterij, kriterij izvrsnosti, znači oni koji su najbolje sa najvećim ocjenama i odlikama završili sudačku školu da budu prvi na listi da biraju mjesto u kojemu će raditi od naravno slobodnih mjesta. Također smatram da je dobro i pozdravljam i mi u klubu HDZ-a ovu izmjenu u članku 25. da postupak upisa, a i završne ispite ne provodi povjerenstvo već da se ono da u nadležnost Državnom sudbenom vijeću odnosno Državno odvjetničkom vijeću iz razloga što smo i zadnjim ustavnim promjenama osigurali da ova dva tijela budu zaista neovisna tijela za odlučivanje u karijeru pravosudnog dužnosnika i za njihovo napredovanje. Prema tome, smatramo da je dobro da to vrše ta tijela, a ne onda neka druga povjerenstva koja će on imenovati, a za koja više nitko neće znati koja su zapravo povjerenstva i kome ona odgovaraju. Dakle, što se tiče zadnje izmjene ovoga zakona, a to je, odnosno ne bih rekla izmjene nego zapravo dopune odnosno pobliže određivanje, da ne bi bilo nedoumica, u koji položaj u radnom odnosu ulaze osobe koje su primljene u državnu školu, dakle da im se garantira status višega savjetnika. Mislim da je to dobro jer u tom statusu će biti zaista oni najbolji dakle koji prođu selekciju, a mislim da gospođa državna tajnica bi mogla reći koliki je velik pritisak bio za upis u državnu školu i koji postotak od toga je primljen ako su prošli. Nisam sigurna je li natječaj taj zaključen, ali svakako višestruko više kandidata je bilo od slobodnih mjesta. Stoga zaista držim da su tu najizvrsniji i da oni zaslužuju status višega savjetnika. budući da se radi o nekoliko poboljšica u zakonu koji je nedavno stupio na snagu i zakon koji uređuje i Državnu školu za suce kao jedan segment u djelovanju Pravosudne akademije, a ne zaboravimo da Pravosudna akademija zapravo ima tri dijela. To je educiranje vježbenika, državna škola i i educiranje već sudaca i državnih odvjetnika koji su već izabrani za suce, naravno u smislu njihove potpune educiranosti, a time nezavisnosti i nepristranosti i profesionalnosti i mogućnosti napredovanja u karijeri. Kroz ovih nekoliko godina kroz zakone je zaista ustanovljen i postavljen jedan sustav da ni to napredovanje se ne može dogoditi bez sustavne edukacije, dakle svaka edukacija, svaka prođena radionica donosi bodove koji su jedan od kriterija za napredovanje u sudačkoj odnosno državno odvjetničkoj karijeri. Evo i zbog svega ovoga klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ove izmjene, očekujući prve polaznike Državne škole za suce i državne odvjetnika. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba HNS-HSU-a gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Ove izmjene i dopune Zakona o pravosudnoj akademiji dosljedne su i neophodne zbog usklađivanja ovog zakona sa paketom zakona koji smo donijeli vezano na Državno odvjetničko vijeće i Državno sudbeno vijeća i radikalnu izmjenu procedure, kriterija koji će se koristiti za ulazak novih ljudi u državno odvjetničku i sudačku profesiju kao i u napredovanju ljudi unutar profesije. Smatramo da je ovaj zakon kojim zapravo se regulira status originalno taj zakon, ne u ovoj izmjeni, kojim se regulira status Državne škole za pravosudne dužnosnike pokazuje kako katkad s jednim malim i na prvi pogled neuglednim zakonom može početi jedna velika i korjenita promjena. Ovaj zakon je kada je donesen u ovom Parlamentu vezano na Državnu školu za pravosudne dužnosnike zapravo započeo ovu temeljitu promjenu ustrojstva i izgradnje temelja za u budućnosti izgradnju neovisnog pravosuđa u Hrvatskoj. To smo podržali kao klub HNS-a i HSU-a smatramo da je to zaista pozitivni pomak. I iz perspektive onoga što obično ocjenjujemo kao korist koju Hrvatska može imati od procesa pristupanja Europskoj mišljenju kluba HNS-a i HSU-a do sada apsolutno najveća korist koju smo imali od procesa pristupanja Europskoj uniji, dakle od samog procesa gdje sposobnost koju sumnjamo da bi bez toga imali da se postave temelji drugačijem pravosuđu i drugačijoj selekciji ljudi i koji ulaze u profesiju i koji u profesiji napreduju. Prema tome, to je ja bih rekla pristup cijeloj temi koji klub HNS-a, HSU-a podržava i u skladu s tim i ovo usklađivanje koje je pred nama, dakle usklađivanje Zakona o Pravosudnoj akademiji u ovom dijelu koji se odnosi na Državnu školu za pravosudne dužnosnike sa zakonima krovnima koje smo u ovom Saboru donijeli. Jedna od ključnih stvari koju smo u tim zakonima učinili su objektivni kriteriji, dakle definiranje, ako hoćete možda u nekim idealnim okolnostima i pre precizno za zakon definiranje kriterija, ali očito po mišljenju svih nas, obzirom da smo to zajednički donijeli, neophodnom preciznom definiranju kriterija za selekciju i napredovanje ljudi u profesiji, kao i novom potpuno modelu temeljem kojeg će se birati Državno sudbeno vijeće i Državno odvjetničko vijeća. Dakle, ne kao ono koje je sada na snazi, koje je izabrala politika odnosno parlamentarna većina, dakle politika nego tijelo koje neće birati politika nego će birati profesija kojoj se time daje šansa i prostor da stane na noge. U tom kontekstu logično je da Državno sudbeno vijeće i Državno odvjetničko vijeće selekcioniraju i ljude koji su kandidati da tako kažem za ulazak u profesiju, a prolaze kroz Državnu školu za pravosudne dužnosnike da bi uopće mogli doći u profesiju. Logično je da to budu institucije koje selekcioniraju te ljude, a ne više neko posebno povjerenstvo jer će sada i Državno sudbeno vijeće i Državno odvjetničko vijeće biti izabrano po ovim drugačijim kriterijima i po drugačijem modelu nego do sada, pa onda nema niti tu te opasnosti od političkog utjecaja i političkih kriterija. Vi se sjećate da smo u zakonima koje smo donijeli, ovim krovnima, a s kojima sada usklađujemo i ovaj zakon koji je danas pred nama između ostaloga unijeli i neke izmjene koje idu u pravcu umanjivanja utjecaja arbitrarnih kriterija. A svatko tko je ikad bio u toj situaciji zna da je usmeni dio ispita uvijek podliježe osobnoj prosudbi ispitivača više nego pismeni dio ispita. Dakle, pismeni dio ispita je taj koji se može dobiti na uvid, gdje se može nedvojbeno provjeravati i utvrđivati znanje ili kvaliteta odgovora. Usmeni dio ispita kako god bio savršen ispitivač uvijek nosi sa sobom i tu osobnu formulu, pa smo tako ako se sjećate u onim krovnim zakonima o državnom, Državnom sudbenom, Državnom odvjetničkom vijeću unijeli i izmjenu u kojoj se smanjuje broj bodova na usmenom ispitu kako bi se pojačao utjecaj bodova na pismenom ispitu i onih bodova koji se dobivaju iz prosjeka ocjena koje je kandidat postigao ili kandidatkinja postigla na studiju U tom smislu kao klub HNS-a, HSU-a predlažemo ovdje i jednu izmjenu i taj amandman možda se našao, a ako nije će se naći na vašim klupama a odnosi se na članak 7. u ovim izmjenama, odnosno na članak 28. u temeljnom tekstu Dakle, u članku 28. temeljnog teksta zakona kaže se na usmeni dio ispita poziva se dvostruko više kandidata od broja kandidata koji se primaju u Državnu školu za pravosudne dužnosnike i to kandidati koji su postigli najviše bodova na pravosudnom ispitu ili pisanom dijelu ispita. Naš amandman ide u sljedećem pravcu. Mi smatramo da ako se poziva dvostruko više kandidata, onda pismeni dio ispita gubi na utjecaju, odnosno na izlučnosti. Vi se sjećate da smo u Zakonu o Državnom sudbenom vijeću napisali da na usmeni ispit idu samo kandidati koji su postigli najbolje, dakle najviše rezultate u zbroju bodova pismenog ispita i prosjeka ocjena na studiju. Dakle, da bi smanjili mogućnost arbitrarnog utjecaja koji je po logici stvari takav, usmenog dijela ispita smatramo da u ovom članku 28. treba stajati na usmeni dio ispita poziva se 50% više kandidata od broja kandidata koji se primaju u Državnu školu za pravosudne dužnosnike. Jer ako ih se poziva dvostruko više to su gotovo svi i u tom slučaju se onda ostavlja puno veći prostor za utjecaj usmenog usmenog dijela ispita na selekciju ljudi koji ulaze u Državnu školu za pravosudne dužnosnike. Dakle, kako bi uskladili duh ovog zakona i logiku ove procedure sa logikom procedure koju smo već definirali i oko koje smo se složili u Zakonu o Državnom sudbenom vijeću predlažemo da se na usmeni dio ispita ne poziva dvostruko više kandidata, nego da se poziva 50% više kandidata. To još uvijek otvara dosta veliki prostor, ali po našem mišljenju doprinosi egzaktnosti kriterija u selekciji ljudi koji će ući u tu Državnu školu za pravosudne dužnosnike, a to naravno nije samo tako jedna formalna stvar. To su zapravo ljudi kojima se daje šansa da uđu u tu profesiju, odnosno u te profesije. Jer ljudi koji neće proći kroz Državnu pravosudnu školu de facto neće moći ući u te profesije. Dakle, smatramo da je to vrlo značajno da kriteriji budu transparentniji i da se stavi naglasak na ono što je provjerivo, a to su rezultati pisanog dijela testa. Obzirom da se taj članak dira u ovim izmjenama i dopunama, onda na taj članak predlažemo amandman. Imamo kao Klub HNS-a i HSU-a još jednu primjedbu. Nju ću ovdje iznijeti iako formalno ne mogu ništa u vezi s tim zato što je to članak koji se ne dira u ovim izmjenama i dopunama. Ali predlažem ministarstvu da razmotri tu mogućnost obzirom da se radi defacto samo o usklađivanju sa onim što smo već odlučili i donijeli u Zakonu o Državnom sudbenom vijeću i Državnom odvjetničkom vijeću. Naime, radi se o članku 29. originalnog zakona koji ovdje ne podliježe ovim prijedlogom promjenama. Dakle, nemamo amandman, jer ne možemo. Ali vam ga preporučamo vašoj pažnji. Ako se sjećate u Zakonu o Državnom sudbenom vijeću mi smo definirali da se ona rang lista koja se objavljuje na Internetu kandidata sa rezultatima koje su postigli temeljem tri kriterija. Dakle, pisanog ispita, prosjeka ocjena i usmenog ispita sto trideset, dvadeset bodova da se rang lista objavljuje na Internetu sa ukupnim brojem bodova i sa brojem bodova po svakoj od ovih kategorija. Dakle, sa brojem bodova koliko kandidat dakle ima ukupni broj bodova i koliko je postigao ili postigla bodova na pismenom dijelu ispita, koliko je bodova dobio iz prosjeka ocjena i koliko na usmenom dijelu ispita. Ovdje u članku 29. kaže se lista prvenstva objavljuje se na Internetskim stranicama akademije. Mi predlažemo ministarstvu da razmotri mogućnost da se lista prvenstva sa brojem bodova objavljuje na internetskim stranicama akademije, ali da se objavljuje ne samo zbirno ukupni broj bodova, a po ovom zakonu 70% bodova može se dobiti iz pisanog dijela ispita, 30% iz usmenog, nego da se objavi i uz ukupni broj bodova i broj bodova koje je kandidat ili kandidatkinja postigao na pismenom dijelu ispita i broj bodova koji je postigao na usmenom dijelu ispita, to nije nikakvi dodatni posao, a doprinosi transparentnosti cijele procedure i cjelovitosti uvida koji i kandidati i svi ostali koje to zanima imaju u cijeli postupak. Evo ovo jedno u obliku amandmana, na članak 7. izmjena i dopuna, odnosno članak 28. originalnog originalnog teksta zakona, jer smatramo da je u skladu i konzistentno sa onim što smo već u drugim zakonima definirali. Ovo drugo klub HNS-a i HSU-a preporučuje na razmatranje ministarstvu, da se vidi da li je moguće to usuglasiti. Hvala vam lijepa na ovom poslu, i klub HNS-a i HSU-a će podržati ovaj zakon. Zahvaljujem. Završili smo raspravu po klubovima, prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je na redu uvaženi zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Uvodno želim podsjetiti da je Zakon o pravosudnoj akademiji, koji je Hrvatski sabor donio 2009. godine, Pravosudna akademija ustrojena kao samostalno tijelo za provođenje stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika, sudskih savjetnika i vježbenika. Dok se državna škola za pravosudne dužnosnike osniva radi obuke kandidata za buduće suce i državne odvjetnike. To je jedan od zakona koji je Republika Hrvatska donijela u procesu usklađivanja našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Ovim izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji usklađuje se sa Zakonom o radu, Zakonom o Državnom sudbenom vijeću i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu. Usklađivanje se očituje u sljedećem, proširuje se sastav upravnog vijeća sa 9 na 11 članova, jer je Zakon o radu propisuje sudjelovanje predstavnika zaposlenika u radu vijeća. Za donošenje pravilnika o načinu provođenja i ocjenjivanje pisanog dijela ispita i usmenog dijela ispita za prijam u državnu školu za pravosudne dužnosnike, potrebno je pribaviti prethodno mišljenje Državnog sudbenog vijeća i Državnoodvjetničkog vijeća. Također predlaže se plan potrebnog broja sudaca i državnih odvjetnika donijeti za dvije godine, a ne za jednu, koliko je i samo trajanje škole za pravosudne dužnosnike, dok se raspisivanje natječaja propisuje za područje cijele Hrvatske. Prijedlogom se nadalje Državnom sudbenom vijeću i Državnoodvjetničkom vijeću dodjeljuje provođenje upisa kandidata u školu, i pred tim tijelima polažu se završni ispiti. S obzirom na iznijeto podržavam predložene izmjene i dopune Zakona o Pravosudnoj akademiji, kako bi se ostvarile sve pretpostavke za raspisivanje natječaja za prijam prve generacije polaznika državne škole za pravosudne dužnosnike. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. **Sesvečan, Damir (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državna tajnice, kolegice i kolege. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji s konačnim prijedlogom zakona, dakle zakon se nalazi u hitnom postupku. Ovim zakonom predlažu se izmjene i dopune pojedinih odredbi, koje su u određenom dijelu posljedica kao što je već i rečeno donošenja novela Zakona o sudovima i Zakona o Državnom odvjetništvu, te donošenja Zakona o Državnom sudbenom vijeću, a koje zakone je Hrvatski sabor donio 1. listopada ove godine, ili su pak povezani dakle sa raspisivanjem natječaja za prijam prve generacije polaznika državne škole za pravosudne dužnosnike, sukladno odredbama opet ovih navedenih zakona. Naime tim zakonima propisano je da se od 1. siječnja 2013. godine za suca, odnosno zamjenika državnog odvjetnika mogu imenovati samo kandidati koji imaju završenu državnu školu za pravosudne dužnosnike. To je dakle ujedno i razlog zašto se predlaže donošenje ovog zakona po hitnom postupku. Zakonom o Pravosudnoj akademiji, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010. godine, u sustav pravnog obrazovanja uvedene su novine koje se odnose na uvođenje jedinstvenih, objektivnih i transparentnih kriterija za ulazak u profesiju sudaca i državnih odvjetnika, i njihovu sustavniju i kvalitetniju izobrazbu. Pravosudna akademija dakle provodi početnu izobrazbu i osposobljavanje kandidata za neovisno i nepristrano obnašanje pravosudnih dužnosti, sudsko obrazovanje vježbenika i sudskih savjetnika, te kontinuirano usavršavanje pravosudnih dužnosnika, dakle ovdje se zapravo radi o cjeloživotnom obrazovanju pravosudnih dužnosnika. Također tim je zakonom Pravosudna akademija izdvojena iz Ministarstva pravosuđa, i osnovana je kao neovisna i samostalna ustanova. Ona sad ima dakle pravnu sposobnost, a način imenovanja, odnosno sastav tijela upravljanja akademije potvrđuje i njezinu stvarnu neovisnost. Što se tiče predloženih izmjena i dopuna ovog zakona, konkretno se dakle predlaže, kao što je već i navedeno i rečeno, da u upravno vijeće uđu i predstavnici zaposlenika akademije, da upravno vijeće donosi pravilnik o načinu provođenja i ocjenjivanja pisanog dijela ispita i usmenog dijela ispita za prijam u državnu školu za pravosudne dužnosnike, uz prethodno mišljenje Državnog sudbenog vijeća i Državnoodvjetničkog vijeća što do sada nije bilo, da se natječaj za državnu školu da se natječaj za državnu školu raspisuje za područje cijele Republike Hrvatske a ne samo za sudove i državna odvjetništva za područja jedne ili više županija, da postupak odabira kandidata za suce provodi Državno sudbeno vijeće, a zamjenike državnih odvjetnika Državnoodvjetničko vijeće, umjesto povjerenstva kako je do sada bilo propisano, da se završni ispit polaže pred Državnim sudbenim vijećem, odnosno Državnoodvjetničkim vijećem, a ne više pred povjerenstvom itd. Dakle ima još odredbi koje se mijenjaju. Dakle s obzirom na sve ovo što sam iznio, s obzirom da se radi o dodatnim poboljšanjima Zakona o Pravosudnoj akademiji, podržat ću donošenje predloženih izmjena i dopuna po hitnom postupku. Hvala. Zahvaljujem. Nastavlja uvažena zastupnika Ana Lovrin pojedinačnu raspravu. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo ja ću se vrlo kratko uključiti još u pojedinačnoj raspravi, govorila sam u ime kluba HDZ-a o ovome zakonu pa nema smisla to i ponavljati, ali samo o jednom problemu koji osobno kao zastupnica hoću ovdje iznijeti, a to je pitanje koje je otvorila i kolegica Antičević govoreći u ime kluba SDP-a, to je pitanje savjetnika, postojećih savjetnika na sudovima. Naime, ja sam i predlagala jedan amandman na Zakon o sudovima u tom smislu, on nije prihvaćen, ali evo ja bih molila ministarstvo zaista da još jedanputa razmotri taj problem. Naime, radi se o savjetnicima kao što je kolegica govorila koji su sudski savjetnici već po 7, 8 godina i taj problem je isključivo na velikim sudovima. Dakle, na zagrebačkom sudu, splitskom sudu koji ima velik velik broj savjetnika. Oni su izuzetno korisni u radu suda. To su ljudi koji već gotovo pa da i sude potpuno i praktično educirani. Naime, prema prelaznim odredbama proizlazi da oni nakon 31.12.2012. kada se očekuju prvi kandidati iz Sudačke škole zapravo više nikad neće moći biti imenovani sucima. Naravno ukoliko ne idu ponovno u Sudačku školu. Kako se radi o osobama koje su zaista u svemu već educirane i prolazile edukacije i kroz Pravosudnu akademiju ja zaista mislim da bi valjalo razmisliti o tome da ovaj prelazni rok, imamo vremena još 2 godine, se možda produži i da se jedna kvota tih sudačkih mjesta možda ostavi da bi se omogućilo i tim ljudima da uđu u sudačku profesiju. Naime, manji sudovi s tim nemaju problema jer uglavnom postojeći savjetnici s vremenom i budu imenovani za suce jer je omjer slobodno otvorenih sudačkih mjesta i savjetnika korespondira. Dakle, jedino u slučaju da svojom kvalitetom rada ne zadovoljavaju oni neće biti promovirani, međutim evo sada ovaj novi zakon donijeti predviđa i ta savjetnička mjesta na neodređeno vrijeme. Što znači da ukoliko oni ne prođu Sudačku školu, a već su gotovo 7 ili 8 godina imaju iskustva i znanja neće moći biti suci. ne postali suci zato što su bili loše kvalitete jer to ili da nisu zadovoljavali kriterije neke za izbor jer to ne bih niti spominjala, onda bi s pravom ostali neimenovani. Ali ostali su kao takvi jednostavno zato što je savjetnika puno, a sudačkih mjesta se nije kroz to vrijeme toliko otvaralo. Evo, kako mislim da se radi o jednom broju ljudi koji bi bili i dragocjeni za sudove i za hrvatsko pravosuđe jer već znaju raditi, već su educirani, naravno da će se odgovoriti, ja očekujem da će biti odgovor pa mogu se prijaviti za Sudačku školu, ali možda treba to i psihološki malo razumjeti. prošli i vježbeništvo i pravosudni ispit i sve edukacije kroz radionice Pravosudne akademije 7 ili 8 godina i sada zaista osjećaju tako možda malu povrijeđenost, da tako kažem, da idu ponovno u Sudačku školu sa nekim tko je tek tek završio i prošao vježbenički staž. Evo, zato molim ministarstvo da uvažavajući i primjedbe kolegice Antičević ne u smislu da treba provoditi neke istrage zašto netko nije uspio biti imenovan, netko je, to niti nije naša ovlast, ali da pokušaju u ministarstvu razmisliti o produženju prelaznog roka možda na neko vrijeme i iza 01.01.2013. godine za možda samo jedan dio slobodnih budućih sudačkih mjesta. Hvala lijepa. Zahvaljujem. I imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa evo replicirao bih uvaženoj kolegici u onom smislu ili onom dijelu njezine rasprave kada je govorila, a zapravo je govorila o potrebi definiranju statusa savjetnika u odnosu na propise koje donosimo i u tom segmentu bi se složio s njom u smislu da trebamo definirati njihov status, detaljno razraditi upravo njihov status da se njihov višegodišnji trud i rad ne bi pretvorio zapravo u jedan status da u jednom su neravnopravnom položaju u odnosu na druge kandidate ili da se taj neravnopravni položaj uistinu može dogoditi u smislu njihovog budućeg napredovanja. U pravilu su to mladi, vrijedni i stručni i sposobni ljudi i mislim u svakom slučaju da trebamo iznaći sve te mogućnosti pa čak i u smislu prihvaćanja ovih prijedloga kako bismo onemogućili te stvari, te konkretne situacije do kojih u životu može doći, odnosno na sudovima može doći, pogotovo kada se radi o velikim sudovima. I još samo jedno, nisam siguran da bi trebalo prihvatiti prijedlog da se Odbor za pravosuđe kao radno tijelo Hrvatskog sabora temeljem ovoga što smo imali prilike čuti dosada zapravo pretvara pa u jedno tijelo koje bi rješavalo pritužbe ili prijedloge svih onih ljudi koji su u pravosuđu, a nezadovoljni su zbog nekih stvari ili zbog nemogućnosti u ovom slučaju napredovanja ili svoje pozicije u odnosu na neke druge kandidate. Odbor za pravosuđe je radno tijelo Hrvatskog sabora sa svim onim nadležnostima koje su utvrđene Poslovnikom i mislim da u tom smislu ne bi trebalo intervenirati i da on ima poslovničku svoju preciznu poziciju koju u tom segmentu ne bi trebalo dirati, ali svakako treba razmotriti još jedanput status savjetnika pogotovo onih koji to obavljaju na kvalitetan način, dugi niz godina i omogućiti im u tom smislu

u svemu slažem i po ovim zadnjim opservacijama glede nadležnosti Odbora za pravosuđe. A zaista smatram da treba tim ljudima koji su na kraju krajeva prema pravosudnoj karijeri, karijeri suca i državnog odvjetnika ušli pod jednim kondicijama, u svemu ispunjavali tada važeće, odnosno i sada važeće uvjete za napredovanje u toj karijeri, dakle za imenovanje za suca i državnog odvjetnika, da bi im trebalo još kroz jedan dulji period to i omogućiti. Ne bojeći se pri tome onoga da ćemo dezavuirati. Naime, sustav koji postavljamo o transparentnosti i jasnim kriterijima za izbor iz jednostavnog razloga što već danas sudski savjetnici kada apliciraju na mjesto suca i državnog odvjetništva prolaze ispite. Dakle, oni danas polažu ispite pred Državnim sudbenim i Državnoodvjetničkim vijećem, pismene i usmene razgovore sa kandidatima. Dakle taj izbor je daleko sustavniji i transparentniji nego je bio unazad nekoliko godina. I zato se ne moramo bojati nekakve pristranosti ili netransparentnosti ukoliko bi taj rok produžili. Zahvaljujem. I na redu u pojedinačnoj raspravi uvaženi zastupnik Nenad Stazi. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Javio sam se da bi govorio o ovom zakonskom prijedlogu dok još uopće mogu govoriti u Saboru, dok se ne ostvari prijetnja HDZ-a izrečena kroz Ustav potpredsjednika SAbora Vladimir Šeksa da će se rad SDP-a zakonom zabraniti. Ja ne znam kada će ta prijetnja početi doživljavati svoje ostvarenje, ali eto dok još imam priliku dok rad SDP-a nije zabranjen pa dakle bilo kakav govor u ovom Saboru iskoristio bih jednu možda od posljednjih prilika da nešto kažem o ovom zakonskom prijedlogu. Pravosuđe mora biti ne samo neovisno nego i kvalitetno. Kvalitetnog pravosuđa nema bez kvalitetnih pravosudnih dužnosnika. Osnivanje Pravosudna akademije je bio jedan od najvažnijih događaja na tom putu. Osnivanje Pravosudne akademija nismo se sjetili sami. Pravosudnu akademiju smo osnovali zbog toga što je to zahtjev Vijeća Europe. Ja ne znam što će se sve učiti ili što se uči na kolegijima na Pravosudnoj akademiji da bismo dobili kvalitetne dužnosnike. Ali sam siguran ako taj kolegij ne postoji da ćemo ga morati uvesti tamo. Kolegiji koji će govoriti o Ustavu, o najvećim ustavnim vrednotama zapisanima u članku 3. Ustava, a jedna od tih ustavnih vrednota je i višestranački demokratski sustav. Ti ljudi koji budu polagali ispite i pratili kolegije na Pravosudnoj akademiji morat će se ili već moraju od jučer određivati prema prijetnjama upućenima na rušenje tih ustavnih vrednota, na zabranu jedne političke stranke. Pa preporučujem onima koji tu Pravosudna akademiju vode da pažljivo pročitaju izjavu potpredsjednika Sabora Šeksa, da pažljivo prouče tu prijetnju i da kandidate na svojoj akademiji upoznaju s opasnošću ovakvog djelovanja u Hrvatskom saboru. Kod imenovanja pravosudnih dužnosnika ili kod njihovog prijema na Pravosudnu akademiju moraju postojati objektivni kriteriji. To Zakon o Pravosudnoj akademiji osigurava. Nije to uvijek bilo tako. '90.-ih godina suce se imenovalo u Hrvatskom saboru u Odboru za izbor i imenovanja. I naravno da su tako izabrani suci bili podložni političkom pritisku, jer ih je politika izabrala, politika ih je smjenjivala. Tih '90.-ih godina iz hrvatskog pravosuđa otišao je ogroman broj pravosudnih dužnosnika, kvalitetnih, izvrsno educiranih. Otišli su upravo zbog političkog pritiska. Dobro, zakoni su u međuvremenu izmijenjeni, osigurano je i svaki dan se unaprjeđuje ti objektivni kriteriji za odabir i obrazovanje dužnosnika. Unatoč tom unapređenju mi smo i prije neku godinu ovdje mogli čuti, da je genetska predispozicija pojedinog kandidata važna kod imenovanja na neku pravosudnu dužnost. I takva izjava je izrečena ovdje u Saboru od izabranih zastupnika. Pa bi i taj kolegij možda trebalo uvesti u Pravosudna akademiju o tome da genetski materijal ne mora biti presudan kada se biraju pravosudni dužnosnici. Dakle, podržavam izmjena i dopune ovoga zakona. Glasat ću za ovaj zakon. Izražavam pohvale ministarstvu i Vladi što predlaže ovakav zakon, jer on predstavlja unapređenje. Podržavam ovaj zakon to na kraju želim reći, ne zbog straha, da bi moj drugačiji stav mogao rezultirati ukidanjem SDP-a ili zabranom rada SDP-a nego zbog toga što tako mislim, da je svako unapređenje u pravosuđu dobrodošlo, da nam je potrebno i da nam je korisno. Hvala. Zahvaljujem. Imamo tri ispravka netočnih navoda i dvije replike. Prvo je ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa zastupnik Stazić netočno govori kada govori da koristi posljednju priliku ovdje u Saboru govoriti dok ne zabrani netko SDP. Ja upozoravam gospodina zastupnika da će on u ovom Hrvatskom saboru govoriti slobodno dok god traje njegov zastupnički mandat bez obzira na događanja sa SDP-om. A ono što također želim reći da neće SDP nitko zabraniti, a to može samo Ustavni sud dok god program SDP-a bude sukladan Ustavu i dok SDP bude radio sukladno Ustavu i hrvatskim zakonima kako to kaže naš Ustav. A gospodin Stazić može ovdje slobodno govoriti dok god ima mandat zastupnika u Hrvatskom saboru. I još jedan drugi netočan navod, a to je da je rečenica o genetskoj predispoziciji za suca izgovorena ovdje u Hrvatskom saboru. to je netočno i neistinito i to nitko nije izgovorio ovdje od zastupnika, ali se neke zastupnice svojim obiteljskim pedigreom itekako vole hvaliti Ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Đurđica Sumrak. Izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Niz netočnih navoda kao i obično zastupnika Kima Noblea, pardon ne Noblea ne njega nego gospodina Stazića, on zna tko je gospodin koji glasom depresije i tako tih svjetskih luzera upravo pokušava netočno navoditi evo i navode koje je kolegica Lovrin rekla, a i o tome da netko želi u ovom Saboru ukinuti SDP. To nije točno, to nije nikad izgovoreno, a vi se možete služiti glasom glasom Kima Noble, ako ne znate tko je, pogledajte, provjerite. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. I ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo, poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega, između ostalog je netočno kazao da se na Pravosudnu akademiju tek treba uvesti kolegij ustavnog prava, izučavat ustavno pravo na jedan specifičan i poseban način. To naravno nije točno, jer onaj tko dolazi na Pravosudnu akademiju itekako je prošao kolegij ustavnog prava, dakle i na Pravnom fakultetu, a i kasnije. Dakle, uopće je nemoguće doći u tu poziciju, a da netko nije upoznat sa svim odredbama Ustava Republike Hrvatske. Pa je u tom smislu njegova bojazan za utvrdnuće bilo koje političke stranke ili partije apsolutno nepotrebna, a možda je treba sagledat u svjetlu poštivanja odnosno naše dužnosti poštivanja svih odluka pravosudnih tijela, pogotovo odluka Ustavnog suda. Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Prvo je uvaženi zastupnik Josip Leko. Izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani kolega Staziću, sasvim sigurno da osnivanje ni rad Pravosudne akademije neće riješiti sve probleme u hrvatskom pravosuđu, a vi dobro zaključujete da će najmanje Pravosudna akademija riješiti pitanje demokratičnosti u Hrvatskom saboru. Kad bi akademija mogla uspjeti i eliminirati političke utjecaje to bi bio ogroman napredak, međutim ja u to ne vjerujem. To je još jedno, da tako kažem, osnivanje komisije kad se ne može drugim sredstvima riješiti pitanje političkog utjecaja na sudove. A koliko sam ušao u zakonski prijedlog suci Ustavnog suda i neće ići na Pravosudnu akademiju pa će sudovanje Ustavnog suda ostati kao što je ostalo i kod ocjene o potrebi ili ne potrebi referenduma. U takvoj situaciji ovo je samo još jedno laboratorijsko ispitivanje što se može iz Europske unije preporučiti Hrvatskoj da napravi pa da vide ima li efekta. Nažalost, ne vjerujem u taj efekt.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 na akademiji ponešto podučiti, jer ovu prijetnju o zabrani jedne političke stranke izrekao je diplomirani pravnik, ne bilo tko. Nije to rekao kolega Kunst ili Matušić, nego je to rekla osoba sa pravnim znanjem i s dugogodišnjim političkim iskustvom, vrlo utjecajna. Prema tome, mislim da bi i za takve vrsne pravnike kao što je gospodin Šeks trebalo uvesti dodatni kolegij na Pravosudnoj akademiji ili negdje drugdje bi ih podučili što znače najviše vrednote ustavnoga poretka i što može značiti u društvu prijetnja da će se ukinuti politička stranka. Ovo što vi govorite o Ustavnom sudu da, time je ta prijetnja i ostvarivija, ona je ozbiljnija, ona je životnija, Kad znamo kako je Ustavni sud prešao preko volje 700 tisuća građana u pitanju referenduma, pa što ne bi prešao preko volje 700, 800 tisuća građana koji glasaju za SDP. sabornici izrečeno puno vrlo teških kvalifikacija, riječi, uvreda pa i prekjučer. Pa u tom kontekstu mislim da ne bi trebalo se osvrtat na tu jednu izjavu jer onda bi trebalo praktički povesti raspravu o raspravi u Hrvatskom saboru. Bilo je iz vaših redova toliko teških uvredljivih riječi na račun Hrvatske demokratske zajednice da je to zastrašujuće. Međutim, mislim da se vraćati natrag i na taj način raspravljati da to ne bi trebalo nego da treba vodit računa da ubuduće ne dođe do takvih i sličnih izjava. I replika, uvažena zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani kolega, vi koliko god se trudili danas ovdje kolege iz HDZ-a ispravljati doista upozoravate na dobru stvar, jer doista jest bizarno da nama potpredsjednik Hrvatskoga sabora ali i potpredsjednik HDZ-a ovdje govori, citiram: "vi bi mogli doći itekako pod udar zakona i zabrana političke stranke SDP-a", da u da u situaciji kada to govori potpredsjednik Sabora i potpredsjednik HDZ-a dok su u dvorani nazočni i predsjednica Vlade i predsjednica HDZ-a i svi potpredsjednici Sabora i potpredsjednici HDZ-a što govori da se ne radi o izoliranom incidentu nego očito osmišljenoj stranačkoj politici. Od te stranačke politike danas dobivamo prijedloge zakona koji zapravo potpuno negiraju ono pravo stanje stvari koje se iskazalo, gospodine potpredsjedniče, ne u žaru rasprave. Kolegica Lovrin je ovdje rekla vi možete ovdje govoriti, citiram: "bez obzira na događanja s SDP-om" što da naslutiti da će se neka događanja s SDP-om dogoditi. Dakle doista bizarno, a neki bi mogla reći optimističnije, da neki u državi u HDZ-u očito imaju dosta dobar smisao za humor i moram priznati da me to malo podsjeća na ovo da su ljudi zatvoreni, pod njima se provode istrage zato što su promotivne aktivnosti za antikorupcijsku kampanju odradili na koruptivni način. Doista bizarno.

da li je u redu da mi danas raspravljamo samo o jednoj izjavi ili ćemo otvoriti točku dnevnog reda rasprava o raspravama u Hrvatskom saboru. znate, molim, ja samo postavljam kao temu. Da li je nazvati da je vrh HDZ-a ono što je rekao Jovanović da ne ponavljam, da li je to u redu ili nije u redu. Molim vas. Ajmo dalje. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolegice Lugarić, toga se ja i bojim. Vi s pravom upozoravate. Ni predsjednica Vlade, ni predsjednik Sabora, nitko iz HDZ-a a puna vijećnica ne reagira na ovakvu opasnu protuustavnu izjavu potpredsjednika Sabora. Danas imamo potvrdu opet dvije izjave. Gospođa Lovrin Kaže bez obzira na događanja sa SDP-om vi ćete Staziću moći govoriti. SDP ne, to ćemo zabraniti, bez obzira na događanja sa Saborom. A potpredsjednik, potpredsjednik Sabora kaže teške uvredljive riječi na račun HDZ-a daju valjda opravdanje za ovakav istup. Pa pazite SDP je rekao vi niste htjeli ponoviti tu rečenicu. SDP je izrekao politički stvar ne samo kroz riječi kolege Jovanovića. To je politički stav SDP-a, ali to je i mišljenje velike većine građana ove zemlje da je vrh HDZ-a kriminalna organizacija. Zbog te izjave potpredsjednik Šeks prijeti zabranom SDP-a. S tom zabranom, za tu zabranu vi nalazite sad opravdanje jer je bilo teških riječi, a gospođa Lovrin kaže bez obzira na događanja sa SDP-om koja slijede. Predsjednica Vlade šuti, predsjednik Sabora šuti, cijeli HDZ šuti, svi se slažete s time. To je očito politika HDZ-a, politika HDZ-a da se zabrani rad SDP-a. **Jarnjak, Možda vi to želite, međutim HDZ to ne bu napravil sigurno, niti ova država može to napraviti, niti će napravit. Možda bi vi to htjeli, ali bi bilo dobro da isto tako raspravite i o tim kvalifikacijama koje su ovdje izrečene na račun HDZ-a.

koji kaže ako se govornik i poslije drugog poziva ne drži teme dnevnog reda, ja želim reći da zastupnici SDP-a već u tri replike raspravljaju ne o točci dnevnog reda o Pravosudnoj akademiji, nego o izjavama o danim izjavama, a o nastupu u Hrvatskom saboru samo sam htjela naglasiti da je časna dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru ispred pripadnosti političkoj stranci jer se radi o neposrednim izborima, a o eventualnom zabranjivanju ili ne, ne SDP-a nego bilo koje političke stranke u ovoj državi može isključivo odlučiti Ustavni sud sukladno članku 129. hrvatskog Ustava. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Gledajte, Poslovnik nije povrijeđen u tome držanje teme, jer se u kontekstu teme može govoriti i svi to govorite i koristite. Na žalost. Tako je to, ali time smo mi sada zaključili pojedinačnu raspravu i replike i ispravke. Pa završno tajnica u Ministarstvu pravosuđa, uvažena Tatjana Vučetić. Izvolite, državna tajnica. Ostala sam dužna odgovor i cijenjenoj zastupnici Ingrid Antičević Marinović i cijenjenoj zastupnici Lovrin vezano za sudske savjetnike. Naime, je istina je, sudski savjetnici koji su sada na sudovima u svojstvu sudskih savjetnika natjecat će se za ulazak u Sudačku akademiju kao i svi drugi kandidati, s tim što upravo to dugogodišnje iskustvo koje oni imaju bit će jedan veliki plus u natjecanju i apsolutno rezultat koji će polučiti ako se radi stvarno o kvalitetnim, a radi se o kvalitetnim i stručnim ljudima da i taj prijemni prijemni na Sudačkoj akademiji bez problema savladaju i svojim dugogodišnjim iskustvom zapravo pređu one stepenice koje ih očekuju. To naizgled djeluje neću reći nepošteno, ali možda čak i nepošteno prema ljudima koji dugi niz godina rade u sudovima kao savjetnici. Neki od njih možda i neće ni željeti se natjecati za pohađanje u sudačkoj školi jer imamo i takvih primjera koji naprosto žele ostati kao sudski savjetnici na sudovima a svi oni koji žele postati suci imat će možda sada transparentniji put. Jer ulaskom u sudačku školu imaju transparentniji put izbora za suce. Evo toliko o odgovoru na vaše pitanje. I na kraju predlagatelj prihvaća amandman kluba HNS-a, HSU-a.

prijeđenim točkama dnevnog reda,